Klub zastupnika predložio je ovaj akt na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske i članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Klub zastupnika SDP-a polazi od tri temeljne teze, a to je o solidarnom, sveobuhvatnom i svima jednako dostupnom zdravstvu, o potrebi da primarna zdravstvena zaštita riješi 80% zdravstvenih problema te o važnosti uloge jedinica lokalne samouprave u skladu sa Europskom poveljom o regionalnoj samoupravi u unapređenju zdravlja i prevencije bolesti. Sa 4 članka koja predlažemo u ovom zakonu pokušavamo ispraviti greške na koje smo ukazivali još kod donošenja ovog zakona, na greške na koje smo ukazivali i kasnije kada se taj zakon počeo provoditi, na greške za koje smo se nadali da će dijelom biti ispravljene uredbom kojom je Vlada produžila period koncesioniranja. Međutim, kako to ništa nije učinjeno bili smo prisiljeni predložiti ovaj zakon. Što želimo sa ovim zakonom? Dakle, u prvom članku predlažemo da se izjednači položaj privatnih zdravstvenih radnika koncesionara koji su zakupci poslovnih prostora ordinacija, u objektima domova zdravlja s koncesionarima koji zdravstvenu djelatnost obavljaju u objektima koji nisu takvog statusa. Dakle, ovo predlažemo na temelju brojnih primjedbi liječnika koji su na ovaj način dovedeni u položaj, nisu na neki način zapravo svi djelatnici koji su u prostoru, u zakupu u domu zdravlja stavljeni su u povlašteni položaj u odnosu na ostale koncesionare koji djelatnost obavljaju u u zakupljenom prostoru neke druge pravne ili fizičke osobe. Smatramo da ovakvom izmjenom se onemogućuje taj povlašteni položaj. U drugom članku izmjenom zakona uklanja se prostorno ograničenje u pogledu osnivanja novih domova zdravlja kao zdravstvenih ustanova na razini primarne zdravstvene zaštite koji priječi osnivanje domova zdravlja čak i u područjima s velikom gustoćom naseljenosti i velikim brojem stanovnika. Dakle, kada je prije nekoliko godina odlučeno da se na razini županija osniva jedinstveni dom zdravlja jedna od osnovnih primjedbi zbog kojih je donijeta takva odluka bila je smanjenje troškova, troškova upravnih vijeća, brojnih ravnatelja. Međutim, tom prilikom se nije vodilo računa da nisu sve županije jednake. Pa evo ja dolazim iz Primorsko-goranske županije u kojoj je osnivanje takvog jedinstvenog doma zdravlja bilo potpuno pogrešno što se i pokazalo poslovanjem Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, jer se radi o županiji koja ima tri potpuno različita dijela. Uzmimo otočki dio, uzmimo dio grada Rijeke i dio Gorskog kotara, te ovakav jedinstveni dom zdravlja nije polučio rezultate koje se očekivalo i ovako jednom jednostavnom izmjenom članka gdje se ukida odredba da nije moguće osnovati dom zdravlja na udaljenosti manjoj od 50 km smatramo da se stvara pretpostavka da konkretno u Primorsko-goranskoj županiji imamo otočki dom zdravlja, dom zdravlja koji će pokrivati Gorski kotar i dom zdravlja koji će pokrivati grad Rijeku. Nešto slično već je ostvareno ako se ne varam u području koji je pokrivao dom zdravlja Zadra. Treći članak tiče se vraćanja mentalnog zdravlja u dom zdravlja. Depresija je treći javno-zdravstveni problem u svijetu nakon kardiovaskularnih bolesti i onkoloških bolesti. Pretpostavka je da će 2020. godine svaka druga dijagnoza u obiteljskoj medicini biti dijagnoza depresije. Prema tome, to je razlog zašto smatramo da djelatnost mentalnog zdravlja treba biti unutar doma zdravlja, jer će se onda na taj način ovaj problem moći rješavati kvalitetnije nego što je to sada smještajem mentalnog zdravlja i zaštite mentalnog zdravlja u nivou u nivou Zavoda za javno zdravstvo. Četvrti članak posebno mi je drago da imam priliku reći danas nekoliko riječi o tome, jer je jučer održana jedna aktivnost Hrvatskog društva za palijativnu medicinu hrvatskog liječničkog zbora na kojem je ukazano da je pojam palijativne skrbi ušao u Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske još 2003. godine. Njime se predviđalo osnivanje ustanove za palijativnu skrb do prosinca 2008. godine. Međutim, taj plan do danas nije realiziran niti se krenulo sa razvijanjem palijativne skrbi u svim segmentima od edukacije do ustrojavanja takve ustanove. Prema nekim procjenama godišnje u Hrvatskoj palijativnu skrb treba oko 30000 ljudi no dobije tek njih dvjestotinjak. Prema tome, to je direktan dokaz da u ovom trenutku zakonska regulativa koja se tiče palijativne skrbi, posebno stacionalnog tipa nije riješena pa stoga ovim člankom 4. ukazujemo na mogućnost kako da se riješi ovaj problem i da palijativna skrb dođe na onu razinu kako od nas traži i Vijeće Vijeće Europe koje je imalo primjedbe vezano uz organizaciju palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Evo ova četiri kratka članka bitno utječu na unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite posebno u području primarne zdravstvene zaštite i zbog toga vas molim da podržite naš prijedlog. Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija Poštovani potpredsjedniče, štovana kolegica Ingrid mi je rekla da se moram ići na veterinu cijepiti. Ali ja sam nazvao. Rekli su plemenite uzorke tek sutra u jutro. Šalimo se malo. Dakle, pred nama je jedan vrlo ozbiljan prijedlog gdje zapravo se o njegovom sadržaju nema šta puno raspravljati. Jer ovo sve što tu je predloženo zapravo bi bilo potrebno. Ja ću to i argumentirati. Međutim, ja sam izračunao da to ispod barem jedne nove milijarde kuna godišnje apsolutno nema šanse. I zato će Klub zastupnika HDZ-a morati ovaj prijedlog odbiti. Dakle što se predlaže? Predlaže se kao prvo da se izjednače oni koncesionari koji zakupljuju, dakle dobivaju koncesiju u prostorijama doma zdravlja sa onima koji dobivaju izvan. Oni su u neravnopravnom položaju jer ovaj prvi plaća samo koncesiju, a ovaj drugi plaća koncesiju i zakupninu u prostoru izvan doma zdravlja i to je doista nepravedno. Međutim, kad bi država iz HZZO-a a nema od kuda plaćala tu zakupninu i ovim koncesionarima koji su izvan doma zdravlja to bi značilo otvaranje Pandorine kutije. To bi značilo proširenje mreže. Mreža košta. Svaka ordinacija ima svoju mjesečnu cijenu s obzirom na broj osiguranika koji se opredijele za nju i to je definitivno nešto što bi ovih naših tridesetak milijardi koliko ćemo potrošiti za zdravstvo ove godine učinilo još manje dostatnim. Što se tiče druge točke, drugog prijedloga prijedlog je da se ukine ograničavanje novih domova zdravlja na raznim lokalitetima. I mi bi bili za to i kada je Vlada na čelu sa SDP-om 2003. uvodila objedinjavanje domova zdravlja na razini županije mi smo bili energično protiv toga. Ali naravno kao manjina smo izgubili to nadmetanje, jer se je dogodilo to da na primjer jedan dom zdravlja Zagrebačke županije, a pod Zagrebačkoj županiji vam treba tri sata da ju obiđete ako su povoljni prometni uvjeti ima samo jedan dom zdravlja. Ili na primjer to da je Hvar i njegovi zdravstveni prostori primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Split. Dođite za vrijeme juga iz Hvara u Split na primjer po toaletni papir jer vam je tamo centrala. Neki su se domovi zdravlja spasili jer su malo kasnili, tako da jedan od izvanrednih otočkih domova zdravlja Korčula nije izvršila zakonsku obvezu i nije se vezao uz Dubrovnik jer je nemoguće doći do Dubrovnika za manje od tri, četiri sata i to ako je povoljno vrijeme. Znači mi bi bili za to, ali to znači sada vraćati na staro, to znači umjesto jedne uprave, jednog ravnatelja razbiti to na 5, 6, 7, 3, 2 uprave, što znači opet novi izdaci. Oni nisu predviđeni u ovom proračunu. I na novcu opet na žalost pada, trebalo bi izračunati koliko to košta, predložiti u proračun, neke smo greške ispravili kao što su …/Ne razumije se./… domovi zdravlja, ali još puno ima, evo i kolega je rekao za Rijeku, doista je nelogično. Znači to bi možda trebalo predložiti prije sljedećeg zdravstvenog proračuna. Treća točka je nekadašnje isključenje mentalne zaštite iz doma zdravlja, dakle iz primarne razine. Razlog je bio u to vrijeme taj što je 70% problematike u mentalnom zdavlju, dijagnostika i terapija, a 30-ak posto preventiva. Ta preventiva je stavljena u zavode za javno zdravstvo, ako bi se to vraćalo u domove zdravlja, ako bi se specijalisti vraćali u domove zdravlja, sigurno da bi trebalo educirati dosta velik broj novih specijalista, što je naravno i vremenski i financijski opet jedan zahtjevan iskorak, ali o kojem se definitivno može raspravljati. …/Ne razumije se./… sigurno nema ni jednog zastupnika ni zastupnice koji ne bi bili za uvođenje hospicija, to nam je rana svih nas koji smo odlučivali o zdravstvu, bez obzira na stranačke opredijeljenosti, hospicije je Hrvatska morala imati, morala je imati mrežu hospicija, terminalni bolesnici ne mogu danas dostojanstveno umrijeti i to je najveći krimen svih nas koji smo sudjelovali u tome, ali obrazloženje je uvijek bilo a od kud to platiti. I danas je obrazloženje ako otvorite jedan hospicij sa 300 mjesta to znači 300 puta otprilike 4, 5 tisuća kuna mjesečno, puta 12 mjeseci, to su ogromna sredstva. trebalo bi opet najprije se dogovoriti, recimo jedan od prijedloga idemo napraviti hospicij u kojem će 30% participirati rodbina, 30% država, a 30% će ga liječiti i troškovi smanjiti …/Ne razumije se./… ionako izabrani liječnik pa će dolaziti njemu u hospicij liječnik primarne. Takvih ideja i prijedloga ima puno, i doista bi mogli možda i na međustranačkoj razini iznjedriti jedan kvalitetan prijedlog, ali sad u ovom trenutku to prihvatiti, za to jednostavno nema novaca. Evo to je problem hrvatskog sustava zdravstva, svi imamo dobre ideje, 30-ak milijardi kuna, neće biti dovoljno za podmiriti sve potrebe iz jednostavnog razloga mi u usporedbi s europskim zemljama imamo najmanje sudjelovanje plaćanja iz džepa, najmanje. Ogroman postotak, preko 95% svih …/Ne razumije se./… ide iz državnog proračuna i to je bilo dobro dok je taj proračun išao 5, 6% gore, ali sad kad ide 5% dole to je definitivno loše, a troškovi zdravstva u kriznim godinama ne padaju, zdravstvo svake godine poskupljuje 5 do 10% zbog novih lijekova, novih tehnologija, znači u svim ovakvim prijedlozima moramo najprije naći financijsku konstrukciju, a onda razgovarati o sadržaju i evo to je jedini razlog zašto mi smatramo da ove četiri ideje u ovom trenutku ne možemo prihvatiti. Hvala lijepo. kolege Hebranga koji je govorio o ispravljanju grešaka u slučaju otočkih domova zdravlja. Dakle greške apsolutno nisu ispravljene, one su ustvari ostale iste, ukoliko su bile greške, izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti uvedena je obaveza županijama da formiraju domove zdravlja na pojedinim otocima za vrijeme HDZ-ove Vlade. Ta vrlo malo ako ne ni jedna županija nije ispoštovala tu zakonsku odredbu, dakle Vlada nije bila sposobna niti provesti taj zakon, a nakon izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti ostala je samo mogućnost županijama da formiraju domove zdravlja, što naravno uvidjela je i Vlada da je ona napravila grešku, tako da je vaš grijeh grijeh propustom i možemo raspravljati je li isti ili manji ili veći od onog prije grijeha. Zahvaljujem. Na redu je klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kao liječnik, kao kirurg, o ovoj materiji i kao netko tko je radio 5 godina u općoj praksi u domu zdravlja ne mogu a ne progovoriti o ovoj temi. Naime svjedoci smo svi mi ovdje zaista jednog rekao bih kaotičnog stanja i kaotičnih mišljenja i politike koja se provodi prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti i domovima zdravlja, njihovoj ulozi, značaju i potrebama u posljednjih pa ja bih rekao, praktično od postanka i nastanka naše hrvatske države. Ne znamo što ćemo s njima, ne znamo kako trebaju funkcionirati, ne znamo koji su sadržaji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što ide u zakup, što ne ide u zakup. Išlo je prvo jedan dio, pa drugi dio, pa kada sam bio u domu zdravlja u Slavonskom Brodu u upravnom vijeću onda su bile silne zamolbe kolega liječnika da idu u zakup, pa onda stomatologa, pa smo onda, koja je bila pri domu zdravlja, dakle ljekarnička djelatnost, pa smo kao upravno vijeće shvatili da je to jedini da kažem keš koji se vrti u domu zdravlja, osim dakle onog što pripada prema HZZO-u, pa smo onda utjecajem politike morali donijeti odluku da se ljekarnička djelatnost odvoji, ide u zakup, itd. Dakle zaista jedno rekao bih kaotično stanje, i u onom razdoblju kada je bio SDP sa svojim koalicijskim partnerima, i nadalje u ovih 6 godina kada je HDZ sa svojim, a rekao bih istim koalicijskim partnerima na vlasti. Vrlo zanimljivo. …/Ne razumije./… hajde jednu malu reformu, iako sadržaj ovog zakonskog prijedloga načelno prihvaća, jer je relativno dobar. Prije 30 godina radio sam kao liječnik u domu zdravlja, doduše ne u Republici Hrvatskoj, nego u Republici Bosni i Hercegovini, i tada je taj dom zdravlja imao službu opće prakse, imao je službu medicine rada, higijensko-epidemiološku službu s patronažom, imao je službu za zaštitu zdravlja žena i porodilja s rodilištem, postojala je hitna služba sa stacionarom ili hospicijom od 30 ležaja, dakle rodilište je imalo 20 ležaja, stacionar sa hitnom službom je imao 30 ležaja, 30 kreveta. Postojao je odjel dijagnostike, laboratorij i rendgen, i postojala je služba za zaštitu zdravlja predškolske i školske djece. Ja bih rekao da je to ono što je pokojni Andrija Štampar kada je zamišljao i kada je zapravo osmislio za primarnu zdravstvenu zaštitu, kojega je priznao cijeli svijet, kao nešto što je zaista idealno za stanovništvo bilo koje zemlje na ovoj zemaljskoj kugli, bilo zapravo tako po receptu i konceptu. Što je danas dom zdravlja? Što je Zagrebački Dom zdravlja, evo najbližega primjera. Koliko ima zaposlenih? Dakle, onaj koji se zvao u ulici baruna Filipovića ili Lole ribara, ne znam jel to županijski ili gradski, ima nekoliko ljudi zaposlenih u upravi, ima ravnatelja i ostala je ljekarna u toj istoj ulici. I to je sve, to je sve od doma zdravlja. E sad, u krugu od 50 km ne smije se utemeljiti i osnovati drugi dom zdravlja jer tako je predvidio zakon koji je bio na snazi i koji je na snazi zapravo. Koji nije uzeo u obzir broj stanovnika,napučenost stanovnika na određenom prostoru koji imamo u velikim gradovima. Ajde, tu spada, mišljenja sam da spada tu i Slavonski Brod kao 6 grad po veličini u RH. Nova Nova Gradiška i Slavonski Brod udaljeni su 54 km. Odredba je da se ne mora ići u objedinjenje ili ujedinjenje ako je ta udaljenost veća od 50 km, a ako je manja onda može. Jesu li 4 km zapreka ili nisu racionalizaciji poslovanja objedinjenju to je teško sada reći. u ovom prijedlogu za članak 1., koji ste dostavili u ovom materijalu, govori se o tome da se izjednače prava koncesionara koji rade u nekom prostoru dakle prostoru fizičke ili pravne osobe koja nije prostor doma zdravlja, da se izjednače sa pravima onih koji su u zakupnini kod prostora doma zdravlja, a koja se plaća 1250 kuna, dakle zakupnina. znamo li mi ovdje kolika su primanja, plaće liječnika u općoj praksi, onih koji imaju glavarinu u onom broju koji je predviđen i specijalista u bolnici? Znate li oni koji nisu liječnici kolika je ta razlika u korist liječnika primarne zdravstvene zaštite? Gotovo 50% veća. I onda je zakupnina od 1250 kuna zaista smiješna, po meni smiješna. Ako ti isti liječnici primarne zdravstvene zaštite, opće prakse kako se to već, kako god hoćete, doktori imaju gotovo 50% veću plaću od specijalista sa dežurstvom zajedno. Koju subotu i nedjelju rade? Kada su to noćili u dežurstvu? Kada su proveli, da kažem, krvave noći u kirurškoj sali, ginekološkoj sali, porodiljskoj, u porodiljstvu? Kakav je to sustav koji tako to prihvaća mirno i tako to honorira? Zato govorimo ipak, iako smo imali reformu zdravstva koju je ministar Mlinović ovdje i promovirao za ovom govornicom i koja je usvojena odlukom većine, još uvijek očito imamo neriješenih problema i mislim da je ovaj prijedlog koji su kolege iz SDP-a predložile prilično dobar. Kako iznaći sredstva? Pa iznalaze se za mnogošto sredstva. Pa jel nam zdravstvo značajno? Školstvo i zdravstvo? Jel to, neću reći temelj države, ali to je ono što svaka država mora imati. Pogledajte samo slučaj koji sam naveo maloprije. Koji je to pacijent iz tog grada u kojemu sam bio morao ići dalje u sekundarnu zdravstvenu zaštitu kada ima i rodilište, kada ima stacionar, kada ima higijensku službu, kada ima sve? Malo koji. zapravo štedi i rasterećuje sekundarni nivo, bolnice. Ako je dobra primarna zdravstvena zaštita onda se jasno rasterećuje bolnica kao dio sekundarne zdravstvene zaštite. Ali to kod nas očito nije slučaj pa onda imamo silne liste čekanja koje se tu i tamo nešto malo smanjuju određenim intervencijama, nabavkom dijagnostike itd. Ali još uvijek liste čekanja za protezu kuka, za pregled kod okuliste, za snimanje kralježnice obični snimak kralježnice itd. I onda nam se događaju slučajevi koji onda budu na naslovnim stranicama novina jer je upisnik rekao da dođe tada i tada, a dotada se dogodilo nešto drugo sa pacijentom jer upisnik je obična administrativna mjera od običnih datuma datuma na screensaveru il na papiru, a što se događa sa pacijentom do dana pretrage to je već druga stvar. Dakle, i kao gospodin Hebrang, slažem se da je sadržaj prilično osmišljen i jasan. I još nešto, ovaj stacionar o kojemu se govori u čl. 4. ili hospicij, ne bi li on mogao poslužiti ako malo bolje razmišljamo i dublje poslijeoperativni oporavak pacijenata? Zbog čega mora biti, a težimo da broj dana boravljenja u bolnici bude što manji. U zapadnim zemljama znamo da postoje hoteli neposredno uz bolnice, uz one bolnice pogotovo gdje se vrši veliki broj operacija, gdje pacijent 1 ili 2 dana nakon operacije odlazi u takav vid vid hospicija. Dakle, hospicij ili stacionar bi imao ne samo ulogu jednodnevne one bolnice kada pacijentu pozli pa se čeka da vidi kako će se riješiti stvar nego li bi mogao poslužiti i u ove svrhe. Imali smo ovdje raspravu gospodina Vinkovića, nema ga danas ovdje, o tom rodilištu u Đakovu koje je predviđeno, gospodine državni tajniče, za, da ne kažem, za likvidaciju, da ostane samo u Osijeku i Slavonskom Brodu, Vinkovcima Dakle, i ja sam za to da se, dakle suglasan sam sa prijedlozima predlagatelja, a što se tiče novca pa gledajte ja ću ponovno napomenuti iako će me opomenuti gospodin potpredsjednik Sabora, da samo u 2008. godini recimo u Fondu mirovinskog osiguranja imate 105 milijuna

Da to su oni koji su primali a umrli, jel ili još nešto drugo i primaju godinama tako. Dakle, ne pripadne mirovine. To je samo jedan segment. Ima takvih stvari koje bi se mogle iskontrolirati koliko god hoćete i naći novaca za ovako da kažem

Hvala lijepo. Uz puno stvari s kojima se slažem, štovani kolega je rekao da nije trebalo razbijati medicinske centre, dakle odvajati bolnice od doma zdravlja. To nije točno. Svi u Europi a i šire su odvojili primarnu zdravstvenu zaštiti organizacijski od sekundarne i tercijarne iz jednostavnog razloga, što dok su bili zajedno, liječnik izabrani je radio 10% poslova oko pacijenata a 90% slao u bolnicu. Sada već imamo negdje 50:50. Smanjili smo istovremeno broj kreveta sa 7 akutnih kreveta na 100 tisuće stanovnika na 4 akutna kreveta i dosegli europski standard. To je bila bolna reforma ali vidim još neki bi to htjeli vratiti natrag. Ja mislim da ne bi bilo dobro. Isto tako mislim da nije točno da liječnici obiteljske medicine ne rade noću, subotama i nedjeljama, jer svi sudjeluju u organizaciji hitne medicinske pomoći, kroz dom zdravlja ili kroz posebne ustanove. Pa dobro nije kao u bolnici sigurno, ali oni nisu ni izabrali taj posao, mi u bolnici smo izabrali taj posao. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Boro Grubišić povreda Poslovnika. nisam spomenuo medicinske centre gospodine Hebrang, uopće nisam spominjao. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** To nije povreda Poslovnika, zlorabili ste institut povrede Poslovnika i molim vas da to više ne činite.

Onda ćemo najprije klub HNS-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja se ispričavam kolegama iz SDP-a što nisam bio ovdje od početka, imali smo istovremeno Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i sada sam u zadnji trenutak stigao na ovu raspravu. Ja bih samo želio reći da klub HNS-a podržava vaš prijedlog, smatra da ste uočili nedostatke koje treba što prije otkloniti. Činjenica je evo da i Vlada u svom mišljenju se s vama slaže vezano uz stacionar. Vlada se s vama slaže i kada su u pitanju i domovi zdravlja i osnivanje doma zdravlja. Jasno ona to uvjetuje financiranjem od strane županija. Vlada se s vama slaže indirektno i o drugim pojedinostima. Reći ću međutim u čemu je poanta. Naime, kolegice i kolege ako nismo za decentralizaciju nadležnosti, naime mi znamo da su osnivači i domova zdravlja i županijskih zavoda za javno zdravstvo tko drugi nego naše županije. Prema tome, ako decentraliziramo nadležnosti u ovom području onda smo riješili sve. Očito Vlada ne želi decentralizirati te nadležnosti i riješiti na taj način pitanje, a ne želi ni promjene prihvatiti, jer će ona kao i kod prethodnog zakona, za 6, 12 ili 18 mjeseci sama predložiti bolje, cjelovitije rješenje. Dakle, uvijek isti problem. Zato mi uistinu smatramo da treba Vlada u ovom slučaju brzo reagirati. Ovdje se radi o pojedinostima koje se dadu efikasno i brzo riješiti. Ponavljam još jednom, dogovor sa županijama osnivačima i domova zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo, meni osobno je svejedno dali će neku djelatnost organizirati jedni ili drugi. Posebno ako će ta organizacija biti jasno od koristi za građane, da li u Riječkom zavodu za javno zdravstva. U toj zgradi ima više prostora nego li u domu zdravlja, ja ne znam. Ali osnivač zna. Prema tome, konzultirajmo se sa osnivačem, vidimo koji je njegov stav i glede prostora i glede organizacije i glede financiranja. Prema tome, HNS vas apsolutno podržava, a da se može ne samo na način kako ste vi to predložili već i na niz drugih načina u dogovoru sa osnivačem riješiti, jedno, drugo i treće i četvrto pitanje sigurno se može uz malo, malo dobre volje. Hvala

da su sva tri kluba podržala gotovo sve ovo o čemu je u našem prijedlogu govor. Ja se samo nadam da će proći kraći period prije nego što to Vlada predloži kao svoj prijedlog kako bi ta rješenja što prije zaživjela u praksi. Jer evo samo primjer ustanove za palijativnu skrb od 2003. nije riješen. I evo nažalost, ja to kažem nažalost opet imamo akciju gdje će građani skupljati novce kako bi se osnovala prva ustanova za palijativnu skrb u Republici Hrvatskoj. Čuo sam da su i predstavnici Vlade bili na predstavljanju tog projekta i ja se nadam da će to potaknuti Vladu da ovaj problem riješi na najkvalitetniji način. Puno se govorilo o problemu novaca. Ja zaista smatram da kada je riječ o hospiciju da novaca ima jer u ovom trenutku po nekim procjenama u bolnicama umire oko 50% terminalnih bolesnika što je izuzetno skupo da u akutnim bolnicama umire tako veliki broj ljudi. Da ne govorim radio sam dugo na hitnoj pomoći. Koliko puta hitna pomoći odlazi u obitelji terminalnih bolesnika da im pomogne, da im olakša njihovu smrt a istovremeno radi svoj posao, akutni posao hitnoća. Prema tome, samo ušteda na rješavanju terminalnih bolesnika na kvalitetniji način u ustanovama hospicijskog tipa smanjilo bi troškove u bolnicama i sigurno bi dugoročno značila uštedu. Također ja i dalje smatram da mentalno zdravlje dugoročno opet zbog problema koji prijeti pravom epidemijom depresija. Rekao sam i ponovit ću 2020. godine svaka druga dijagnoza u obiteljskoj medicini biti će dijagnoza depresije. Prema tome, sigurno bi dugoročno opet ušteda bila da se taj problem rješava kod liječnika opće medicine. I evo za kraj jedan primjer Poljske. U Poljskoj postoji 200 hospicijskih jedinica koji godišnje zbrinu oko 10 tisuća bolesnika te još oko 200 timova palijativne skrbi koji obilaze umiruće u njihovim domovima. Za to im je godišnje potrebno oko milijun eura u čemu sa 60% ukupnih sredstava sudjeluje država. Prema tome, ima puno primjera kako se može kvalitetno riješiti hospicij, palijativna medicina a da to dugoročno znači uštedu zdravstvenom sustavu. Ja bih zaista molio Vladu da u najkraćem mogućem roku po svom viđenju preformulira naše prijedloge i ponudi ih na rješenje ovom Saboru. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ovdje kao što smo čuli prijedlog Kluba zastupnika SDP-a je racionalan prijedlog koji bi mogao doći na plodno tlo da je ekonomska situacija u Republici Hrvatskoj daleko bolja nego što je to sada. No ja ću se u svojoj raspravi osvrnuti na jedan segment ili na članak 4. koji govori o palijativnoj skrbi odnosno hospiciju. Ja mislim da i u ovoj sabornici kao i u našem društvu nema nikog tko se ne bi složio sa prijedlogom da mi imamo i palijativnu skrb, ali i hospicije u našim županijama, u našim gradovima. međutim, situacija danas nije takva da bi to mogli imati, a istovremeno ja predlažem i zastupnicima iz redova SDP-a i onima koji su podržali ovaj prijedlog zakona da pričekamo reformu zdravstvenog sustava koja je u tijeku, koja daje rezultate jer u toj reformi je predviđeno i kategorizacija, akreditacija bolnica. Valjda ćemo točno vidjeti zaista koliko je potreba Republike Hrvatske za akutnim krevetima. Akutni kreveti, to znamo mi koji radimo u sustavu, da su daleko najskuplji za svaku državu, za svako osiguravajuće društvo, tako i za HZZO. Samo da podsjetim da u akutnoj bolnici na akutni krevet po normativima dolaze dva uposlenika. I reći ću vam primjer moje Karlovačke županije gdje smo imali u županiji tri bolnice. Kada smo se odlučili da su tri bolnice prevelike za jednu županije to je trebala biti uz utemeljeno, utemeljeno, na temelju podataka da to zdravstvo nije potrebna, isto tako politička odluka županije, odlučili smo se da bolnica u Dugoj Resi postane bolnica B tipa, tzv. bolnica za produženo liječenje ili bolnica za terminalne pacijente. Ta bolnica ima 170 kreveta i broj uposlenih po krevetu je 0,5, znači 100 ljudi može radit na 180 kreveta, na klinikama je to 600. To je racionalnije, to je jeftinije, ali treba postojati i politička volja. I mislim kada se steknu svi ti uvjeti nakon akreditacije i kategorizacije i kada vidimo, a ja mislim da može se desiti da akutnih kreveta u Republici Hrvatskoj bude nešto više nego što ih trebamo, da dio bolnica koje neće imati kapacitete jer nažalost imamo sve manje stanovnika, za akutne krevete da mogu biti pretvoreni u bolnice B tipa

u relativno malom području. Jednu su pretvorili u starački dom, jednu su pretvorili u hospicije, a jednu su osuvremenili da bude prava bolnica akutna. I to je možda primjer i za Hrvatsku i kada se steknu uvjeti mislim da ćemo i hospicij imati, ali ovdje ipak je bitno reći da svi naši pacijenti koji su u terminalnoj fazi bolesti u ovom trenutku nisu nezbrinuti. Mi moramo znati da funkcionira i patronažna služba u domovima zdravlja, da funkcionira zdravstvena njega u kući kao ustanova, da funkcioniraju ambulante za bol koje su to županije uspjele napraviti tako da ti pacijenti jesu zbrinuti, da se ne ostavi krivi dojam da ti pacijenti nemaju dostupnost u terminalnoj fazi bolesti. Zaista imaju. Iz svega narečenog, prijedlog je prihvatljiv u neka druga vremena i nažalost ja ga ne mogu prihvatit. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Potpredsjedniče, državni tajniče. Ja bih rekla zapravo, i jedan kolega je prije mene ponovio, rekao prije da je zapravo kaotično stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Naime, imamo zakupce pa čiste privatnike, zakupce u domovima zdravlja, zakupce u iznajmljenim prostorima itd., itd. Isto tako koncesionari koji obavljaju zdravstvenu zaštitu u prostorima u zakupu doma zdravlja stavljeni su u povlašteni položaj u odnosu na ostale koncesionare koji djelatnost obavljaju u zakupljenom području na nekom drugom mjestu. Naime, kao što znamo, koncesionari u prostorima doma zdravlja oni su obavezni plaćati samo naknadu za koncesiju dok ovi drugi moraju plaćati i naknadu za koncesiju, a isto tako zakup u prostorima u kojima se nalazi. I nije jasan zapravo razlog zbog čega se zakupci u domovima zdravlja stavljaju u taj povlašteni položaj, tim više što su temeljna načela postupka davanja koncesija između ostalog i načelo jednakosti, jednakog tretmana, isto tako zapravo načelo zabrane diskriminacije, a upravo to načelo je povrijeđeno odredbom članka 41. stavka 6. Spominjani su isto tako i nostalgija za domovima zdravlja kakvi su bili, koji su u takvom sastavu kakvi su bili mogli pružati zdravstvenu zaštitu u pravom smislu svim stanovnicima koji su zapravo išli u te domove zdravlja. Isto tako je spomenut i Dom zdravlja Korčula i to mi je jako drago, evo mi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nismo se fuzirali, domovi zdravlja se nisu fuzirali nego su ostali sami. Evo upravo profesor Hebrang je spomenuo takav jedan lijep primjer Doma zdravlja Korčula koji zapravo dobro radi. Naime, kad govorimo o domovima zdravlja odnosno o zabranama što piše da se ne može unutar 50 odnosno bliže od 50 km formirati novi dom zdravlja, međutim ne može se gledati samo kilometraža, treba gledati i broj stanovnika koji je već spomenut, a isto tako i zemljopisna određenost. Ne možemo isto primjenjivati u Slavoniji i recimo u Dalmaciji gdje imamo područje u mojoj županiji i otočno područje i područje kontinenta itd. I treće što predlažemo ovim izmjenama i dopunama to je zapravo mentalno zdravlje koje je isključeno iz domova zdravlja neopravdano obzirom da je 70% djelokruga rada zaštite mentalnog zdravlja odnosi se zapravo na terapiju i dijagnostiku, a svega tridesetak Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i zapravo po toj definiciji, odnosno toj tendenciji ide tendencija terapijskom pristupu i to na primarnoj razini pa čak i onih najtežih psihijatrijskih bolesnika. Zapravo ide se ka deinstitucionalizaciji, odnosno destigmatizaciji psihičkih bolesnika a to se znači može postići upravo spuštanjem na razinu primarne zdravstvene zaštite. A o mogućoj pojavnosti depresija govorili su kolege prije mene. Prema tome, ja mislim da je ovo jedna od bitnih točaka. Četvrti prijedlog koji predlažemo odnosi se zapravo na hospicij. Naime, mi živimo u vrijeme gdje materijalne vrijednosti su zapravo mjere životnog životnog standarda, smrt kao se smatra krajnjim gubitkom, a ne dijelom životnog ciklusa. Razno razna istraživanja koja su rađena pokazuju da su uglavnom oni naši sugrađani koji su koji su u tom periodu zapravo terminalnoj fazi oni su po svemu zanemarivana skupina. Oni trebaju pomoć, a isto tako i obitelj koji su u tim trenucima oko njih oni isto tako trebaju itekakvu i moralnu i psihološku podršku. I ja bih rekla da je inače i moralna razina nekog društva, zapravo može se mjeriti i na osnovu stava kako se zapravo odnosimo i prema takvim našim sugrađanima. Na žalost umirućima. Ovom izmjenom zakona zapravo predlažemo da se uvede mogućnost stacionarnog smještaja bolesnika, odnosno takvog smještaja koji je poznat pod nazivom hospicij. Jer postoje objektivno velike potrebe za ovakvim oblikom smještaja. Barem dajemo mogućnost. Postoji interes većih županija i većih gradova i ja ću vam opet spomenuti grad Dubrovnik koji zapravo želimo ali bez zakona ne možemo pregovarati za županiju, onda u županijskoj bolnici napravimo barem jedan odjel za terminalne terminalne bolesnike jer o financijskoj slici što ti terminalni bolesnici znače, kakve mislim gubitke za bolnicu, koliko je .../Govornica se ne razumije./... znamo i slučajeve da obitelj mora uzeti i bolovanje da bude na kraju zadnje dane uz, da skrati muke tim ljudima koji su u terminalnoj fazi. Isto tako su spomenuta i razno razna participacije u tim smještajima u hospicijima. To može biti i participacija i lokalne zajednice, države i lokalnih zajednica, a isto tako i obitelj. I sigurno da bi bilo da bi na to pristali mnogi. Međutim, bez zakona odnosno bez mogućnosti da postoji hospicij sigurno da ne možemo razmišljati o ničemu, o nikakvim zapravo financijskim mogućnostima. Evo, upravo zbog toga predlažem da prihvatimo, jer ovo su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji sigurno će zapravo poboljšati zdravstvenu zaštitu naših sugrađana. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa zastupnica Biljana Borzan. Pa evo kolegice Šimac Bonačić u prvoj rečenici ste spomenuli da je u zdravstvu, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti vlada kao. Apsolutno se s tim slažem. Naime, ono što je privatizacija donijela sa sobom to je puno toga loše. Kolege su se snalazili kako su mogli i znali. Dopuštalo se da odlaze iz domova zdravlja, a sada se pojavljuje velika briga za tim da zdravstvena zaštita zbog toga neće biti sveobuhvatna i dovoljno kvalitetna. Dakle, to je u stvari uskakanje samim sebi u usta. Ako smo već pustili privatizaciju, ako smo pustili u tom jednom smjeru da stvari se kreću zbog čega danas onda radimo nešto što je nepravedno. One koji su se odvojili iz zgrade doma zdravlja da moraju platiti i zakup, odnosno najam i koncesiju. To je dakle ono što mene u ovom prijedlogu najviše boli, odnosno što smatram da je najvažnije da se jedna generalna pravda napravi prema onima koji se ne nalaze u zgradi doma zdravlja i onima koji su se odlučili negdje u nekakvom drugom prostoru obavljati zdravstvenu zaštitu ako ju oni mogu obavljati, ako imaju dovoljno pacijenata. A ako zadovoljavaju nekakve zakonske uvjete zašto ne. Hvala. tri minus, četiri plus. Sad ću prevesti to na hrvatski. Znači, debelo podržavam prijedlog pod brojem dva i pod brojem četiri, a istovremeno prenosim i atmosferu, pokušat ću prenijeti atmosferu iz našeg Odbora za zdravstvo jer smo upravo na taj način i raspravljali. Znači, što se tiče pokušat ću obrazložiti drugu točku. Znači, uklanja se prostorno ograničenje u pogledu osnivanja novih domova zdravlja kao zdravstvenih ustanova na primarnoj razini zdravstvenih djelatnosti koje priječe osnivanje domova zdravlja čak i u područjima s velikom gustoćom naseljenosti, velikim brojem. Meni je sad najzgodnije uz ovu točku koju izuzetno podržavam spomenuti područje Velike Gorice koja ima 550 četvornih odnosno kvadratnih kilometara u kojoj postoji 10 područnih ambulanata po svim selima plus osam timova medicine u domu zdravlja. I ovo što je kolegica malo prije rekla Borzan mislim da to, ta primarna zdravstvene zaštita je na našem području zaista fantastična. Primjer jedne krasne organizacije u kojoj nam još nešto malo fali. Fali nam možda još jedan tim hitne medicine i gospodine tajniče fali nam centar za hemodijalizu, jer mi imao 35 pacijenata za koje moramo skrbiti i koje moramo ići u pravcu Zagreba. I sad zamislite da imamo taj centar u Velikoj Gorici koliko bi se to smanjilo. Ali to Košta novaca kao i vaši prijedlozi. Prema tome, ja sam svjestan duboko da si to sada ne možemo priuštiti. Što se tiče znači točke 4. kojoj sam stavio isto veliki plus uvodi se mogućnost stacionarnog smještaja bolesnika odnosno takvog smještaja koji je poznat po terminu hospicij što do sada nije zakonski regulirano na odgovarajući način. Ako gledamo aktualnu situaciju, znači postojeće rješenje nije zadovoljavajuće imajući u vidu da se takvi bolesnici najčešće zadržavaju u akutnim bolnicama što predstavlja kao što ste već puno vas reklo znatne troškove. Osnivanje ovih ustanova omogućeno je i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, međutim radi se ono što je isto također rečeno o iznimno skupoj djelatnosti za koju nema sredstva u državnom proračunu. Potrebno je ipak napraviti projekciju mreže potrebnih ustanova i simulaciju troškova radi sagledavanja svih troškova osnivanja ovih ustanova. I da ne bude ostalo sve u zraku mislim da je ovo bila jedna pozitivna atmosfera rasprave što se tiče Odbora za zdravstvo i jedan od zaključaka je dio da odredbe ovog prijedloga treba uzeti u obzir prilikom izrade prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji Vlada priprema. Za sada ja sam dio ekipe koja će odbiti ovaj prijedlog. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Kundić, ja se potpuno slažem sa velikim dijelom vaše rasprave, posebno mi se dopao početak gdje ste se podijelili na pluseve i minuseve. To smo svi radili u pripremi za ovu raspravu. A razloge zašto smo svi na nekakvim plusevima i minusima, nismo svi složni je to što imamo jedan kruti model u zdravstvu. Dom zdravlja mora organizirati te, te i te djelatnosti i nikako drugačije. Javno zdravstvo mora organizirati te, te, te i te djelatnosti i nikako drugačije. Izvršili smo samo parcijalnu decentralizaciju, dio nadležnosti …/Ne razumije se./…, dio smo prenijeli navodno na županije. Da smo izvršili kompletnu decentralizaciju bili bi u drugoj situaciji. Tada bi županije rekle u ovim, mi bi im dali okvir što je primarna zdravstvena zaštita, a da li će oni organizirati nešto više od toga u jednim i drugim ili trećim prostorijama, Bože moj to su specifičnosti svakoga, svake županije, svakog kraja i to ne, treće nepoštivanje lokalnih specifičnosti, otoci, Gorski kotar, Slavonije, Bože moj, dakle ta krutost navodi vas i mene da smo stalno na plusevima i minusevima, a da smo bili malo fleksibilniji, da smo zaista izvršili kvalitetnu decentralizaciju i novaca i nadležnosti imali bi vjerojatno specifične situacije u jednoj županiji, ali najbolju situaciju, oni bi našli najbolje rješenje. Ovako ne postoji najbolje rješenje za najrazličitije situacije koje imamo na terenu. …/Govornik naknadno uključen./… slažem s vama jer recimo naša specifična situacija je bila da smo mi imali centar, odnosno upravu u Ivanić Gradu. Mislim možete si zamisliti situaciju da svi domovi zdravlja u županiji Zagrebačkoj imaju jedan centar u Ivanić Gradu, i nama to nije bilo drago i mi isto smatramo da bi se trebalo vratiti u dom zdravlja u Veliku Goricu uprava, taj čovjek koji će biti u Ivanić Gradu, kako će on znati gdje je Pokupsko, gdje su ta. Prema tome, ja sam isto za to da se u svakom slučaju te specifičnosti poštuju. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo htjela bih dati jedan mali doprinos ovoj raspravi, poduprijeti još jedanput prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji smo kao klub uputili na razmatranje. S tim da bih htjela ustvari posebno malo par rečenica osvrnuti se na problematiku hospicija, odnosno palijativne skrbi naglasiti dakle potrebu da se i Hrvatska konačno uvrsti u red onih zemalja koja će na adekvatan način imati riješenu skrb i brigu o bolesnicima u terminalnoj fazi, dakle o onim o onim umirućima kojima medicina na žalost više ne može pomoći. Danas je ovdje iz rasprave na neki način jedan dio u skladu sa i sa mišljenjem Vlade Republike Hrvatske zastupnika podupro u načelu potrebu dakle da između ostalog u Hrvatskoj i idemo na osnivanje hospicija, odnosno na uređenje palijativne skrbi, međutim evo 2010. smo godina, u gospodarskoj smo krizi, nema novaca i to sada jednostavno nije moguće. Međutim ja vas želim podsjetiti, obzirom da su vas na to podsjetili i članovi Hrvatskog palijativnog, odnosno hospicijskog društva, da je u vašem koalicijskim sporazumu programu Vlade, koalicijske Vlade za razdoblje od 2008. do 2011. godine predviđeno osnivanje hospicija i konačno otvaranje centara palijativne skrbi i to rok je bio prosinac 2008. godine, dakle prosinac 2008. godine. Naravno nikom ništa se nije desilo do kraja 2008. godine, očito da u Vladi nije bilo dovoljno interesa ili među koalicijskim partnerima da se između ostalog krene i i u osnivanje pa barem jednog hospicija na području Republike Hrvatske, odnosno da se krene u adekvatne izmjene zakona. isto tako želim podsjetiti da je Povjerenstvo za palijativnu skrb pri Ministarstvu zdravstva osnovano 2002. godine, a čelnici Hrvatske udruge za palijativnu skrb, odnosno hospicij su izjavili na jednom od simpozija prije godinu dana da nakon 2003. godine projekat razvoja palijativne skrbi koji je postojao, vjerojatno negdje još postoji u nečijoj ladici u Ministarstvu zdravstva je zamro naglo nakon 2003. godine. Promjenom vlasti očito se ova problematika, briga o najranjivijim skupinama društva, a to su oni umirući, kojima nema pomoći stavila potpuno na stranu. Ja ne znam da li se netko od vas ali pretpostavljam da jedan dio vas je se susreo na vlastitim obiteljima sa osobama upravo u takvim fazama terminalne bolesti i ne znam da li ste se uspjeli zapitati kada je sve prošlo i kada je smrt nastupila, kada ste analizirali što ste mogli eventualno napraviti ili što niste ili sa čime ste se sve susreli, da li ste se zapitali pa da li stvarno u ovom društvo mi nemamo niti jedne ustanove kojoj bi se mogli obratiti i smjestiti osobe kojima je potrebna potpuno drugačija pomoć nego što je možda vi uopće možete dati u vlastitim obiteljima, jer nemaju sve obitelji možda liječnike ili medicinske sestre ili neke slične kategorije, dakle profesije koje bi mogle možda brinuti o takvim bolesnicima. A i pitanje kada dakle se ustanovi da nema više pomoći, kada jednostavno nemate ga gdje smjestiti, takvog bolesnika, nego vam ga vrate pod navodnicima kući, pitanje koliko si možete kao obitelj organizirati da danonoćno skrbite o takvim bolesnicima. Kolegice i kolege, još jedanput podsjećam, Hrvatska valjda jedina država u Europi, barem po izvješćima koje sam ja uspjela čitati nema organiziranu palijativnu skrb, i nema niti jedan hospicij na području čitave države. Takva vrsta bolesnika, dakle oni koji su umirući, koji potrebna naša pomoć ovisi ustvari samo o dvije stvari. Prvo da li imate dovoljno novaca, to je minimum od 7 tisuća kuna pa nadalje da smjestite člana svoje obitelji u neku od ustanova, a koja opet nema takvu skrb kakva bi takvom bolesniku trebala ili imate neku osobu unutar obitelji koja je u stanju, zato što ne radi, zato što je u je u mirovini ili slično, a dovoljno je još jaka da se može eventualno brinuti o takvoj osobi, ali opet ne na pravi i odgovarajući način. I meni apsolutno nije jasno da da je stvarno moguće da svih ovih godina upravo o tim kategorijama mi nismo vodili računa. Da, mi imamo, čini mi se 3 bolnice, sa tim statusom produžene bolnice. Duga Resa, Novi Marof i Knin ako se ne varam, ono koliko sam uspjela pronaći. Ali ja se isto tako pitam, ja sam imala prilike biti u jednoj od tih bolnica i iskreno ću reći nije tome krivo naravno osoblje koje tamo radi, ne znam da li bih bila spremna člana svoje obitelji smjestiti u takvu bolnicu zato što je apsolutno neprikladna za za te bolesnike. Dakle, još jedanput, podupirem, a početkom ove godine je i Hrvatski savez onkoloških udruga zajedno protiv raka koje su u krajnjoj liniji dobile podršku i u ovom Saboru su upozorili, poslali jedno dramatično upozorenje da smo valjda jedina zemlja u Europi koja nema hospicij i najteži bolesnici kojima medicina više ne može pomoći ostavljaju se na milost i teret svojim obiteljima ili su osuđeni na umiranje nedostojno čovjeka. nedostojno čovjeka. Ja mislim da bez obzira na to što kažemo da nema novaca, ali ja vjerujem obzirom da je Vlada evo najavila da bi negdje ove godine, 2010. godine, trebalo ići sa izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti da će se ipak napraviti određeni pozitivni pomaci, a opet ako ništa drugo nažalost na to će nas natjerati Europa. Jer ako se ne varam organizirana palijativna skrb i otvoreni osnovani hospicij su jedan od uvjeta i za pristupanje u EU. I završit ću samo sa jednom rečenicom koju je izrekla bivša predsjednica Hrvatske udruge za palijativnu skrb koja kaže ustvari da staro gledište kaže da moralna razina nekog društva može se mjeriti na osnovu njegovog stava prema najranjivijim članovima, a to svakako jesu upravo oni umirući. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Sonja Šimunović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Bez obzira na negativno očitovanje Vlade na SDP-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti moram istaknuti da ostajemo pri prijedlogu i tvrdnji da je potrebno izjednačiti status tj. položaj zdravstvenih radnika koji su … /Govornica se ne razumije./… u domovima zdravlja i onih koji to nisu. Smatramo da stav Vlade kako će se ukidanje neravnopravnosti između statusa zdravstvenih radnika ukinuti načelo dostupnosti, sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, slojevitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zapravo nema realno uporište. Drugim riječima nije dovoljno snažan razlog da se članak koji je odgovoran za neravnopravnost položaja zdravstvenih djelatnika ne ukine. Naime, Uredbom 155/09 o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti izričito je propisano da Ugovor o koncesiji treba sadržavati obvezu koncesionara da za slučaj promjene prostora u kojem obavlja zdravstvenu djelatnost prethodno treba dobiti suglasnost županije. Dakle, županijama je već dana mogućnost tj. instrument pomoću kojeg može slagati ordinacije na terenu. Ukoliko koncesionar nađe iz bilo kojeg razloga prikladniji prostor, npr. jeftiniji, i želi se preseliti 50 ili 100 metara dalje to nije problem ni za korisnike zdravstvenih usluga niti za županiju. Ukoliko se želi premjestiti 4 km županija u tom slučaju ima zakonom dozvoljeni instrument da to spriječi tj. uredbom ima pravo ne dati suglasnost. Pored toga, moramo biti svjesni činjenice da će naknada za koncesiju koju prikupi županija ukoliko ostane postojeće stanje biti značajno manja to za iznos koji je županija dužna vratiti zakupcima. Po mojim saznanjima upravo ministarstvo zahtjeva da se od naknade za koncesiju podmiruju rashodi domova zdravlja. Posebice uprave, tj. administracije, i nad standardnih djelatnosti tj. aktivnosti. Posredno, Vlada svojim stavom smanjuje sredstva za uprave domova zdravlja, brojne i različite preventivne programa i nad standardne djelatnosti. Dakle, naš stav je da se nužno osigura što veći iznos sredstava po osnovi plaćanja koncesije koji bi županija bila dužna ponovno vratiti u domove zdravlja tj. uložiti u hladni pogon, organizaciju kućnih posjeta, posebne programe itd. Želim vam pokazati što znači prihod od koncesija na konkretnom primjeru Primorsko-goranske županije. Primorsko-goranska županija na godišnjoj razini od naknade za koncesiju uprihodovala bi oko 5 milijuna kuna. Međutim, po osnovi obveze povrata uprihodovat će svega milijun i 570 tisuća kuna. Drugim riječima, od mogućih 5 milijuna kuna treba odbiti milijun i 800 za povrat općoj medicini, i 300 za povrat stomatološkoj djelatnosti, 150 tisuća za povrat pedijatrijskoj djelatnosti i 180 tisuća za povrat ginekološkoj. Dakle, ukazujemo na propust učinjen u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i uvjerena sam da će se isti problemi pojaviti i u drugim županijama. Opravdano je postaviti pitanje kako će se uprave domova zdravlja nastaviti financirati? Svjedoci smo da već sada funkcioniraju u otežanim financijskim uvjetima. Već unatrag nekoliko godina uprave domova zdravlja ne financiraju se sredstvima HZZO-a već se potrebna sredstva najvećim dijelom namiču iz zakupa. Ta sredstva ni približno nisu dovoljna za financiranje uprava domova zdravlja pa je to dobrim dijelom razlog zbog čega posebno veliki domovi zdravlja imaju gubitak u poslovanju. Smatramo da treba omogućiti osnivanje samostalnih domova zdravlja u sredinama u kojima se jedinice lokalne samouprave žele uključiti kako u kreiranje poslovne politike domova zdravlja tako i u njihovo financiranje. Npr. nije svejedno kada grad Opatija daje 2 milijuna kuna godišnje za jedinstveni dom zdravlja ili kada taj iznos daje za dom zdravlja osnovan za grad Opatiju. Čak štoviše, mišljenja sam da bi bilo primjereno da jedinice lokalne samouprave budu suosnivači takvih samostalnih domova zdravlja. Takva situaciji bila bi iznimno povoljna za županije jer bi se time rasteretilo u financijskom smislu. Naime, jedinicama lokalne samouprave dao bi se izravni utjecaj u kreiranju poslovne politike domova zdravlja, ali i odgovornost u pokazivanju eventualnih gubitaka i sl. Još jedan primjer moguće loše provedbe postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja kao ključni kriterij u osnivanju novih domova zdravlja postavlja kriterij udaljenosti od administrativnog središta županije. Npr. grad Cres, grad Cres bi po sadašnjim kriterijima imao pravo na osnivanje samostalnog doma zdravlja i jedinica lokalne samouprave je načelno zainteresirana da ga dobije. Nema razloga sumnjati da bi u tom domu zdravlja s obzirom na broj stanovnika bilo više administrativnog i upravljačkog osoblja nego zdravstvenih radnika. S druge strane Opatija ili Crikvenica koji su dosada imali dom zdravlja zbog udaljenosti manje od 50 km od administrativnog centra županije ne bi imali pravo na osnivanje istog. Što se tiče dijela oko mentalnog zdravlja činjenica je da se oko 70% slučajeva zaštite mentalnog zdravlja odnosi na terapiju i dijagnostiku. Dakle, onaj oblik rada kojeg je i dosada bio nositelj dom zdravlja. Iz očitovanja i negativnog mišljenja Vlade o izmjenama i dopunama zakona razvidno je da se prijedlog ne može ocijeniti prihvatljivim zbog uspostavljanja infrastrukture u zavodima za javno zdravstvo za obavljanje te djelatnosti. Postavlja se pitanje o kakvoj se uspostavljenoj infrastrukturi radi kada je poznato da je odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti jedina kurativna djelatnost zavoda. Naime, radi se o eklatantnom primjeru nepoznavanja sustava. Zavodi nikada nisu bili ekipirani ni u kadrovskom ni u bilo kojem drugom smislu za kurativnu djelatnost. Bavili su se prije svega preventivnom djelatnošću kao npr. u sklopu gerontologije ili degenerativnih bolesti mozga, Alzheimerove bolesti i programa zadržavanja mentalne kondicije. Cilj zavoda nije da se bavi pacijentima pojedinačno. Ključna uloga zavoda jest u javno zdravstvenim programima i rade s velikim dijelom populacije. Npr. bave se tercijalnom prevencijom dijabetičara ali ih ne liječe. Npr. depresija će biti 2020. godine na drugom mjestu pobola. Bit će jedan od velikih javno zdravstvenih problema na zavodu se već danas rade na preventivnim programima. Što se tiče stacionog ... palijativne skrbi, željela bih podsjetiti da u Hrvatskoj nemamo sustavno organiziranu palijativnu skrb a da je programom nacionalne strategije bilo određeno da palijativna skrb i hospicij budu sastavni dio dostupne zdravstvene zaštite do konca 2008. Sadašnjom zakonskom regulativnom nitko zapravo ne može osnovati stacionar palijativne skrbi. Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona to će promijeniti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče. Pa evo ove izmjene zakona koje je SDP predložio u prvom redu ja ću govoriti o ovome dijelu kojim bi se izjednačio položaj privatnih zdravstvenih radnika, koncesionara koji su zakupci poslovnih prostora ordinacija u objektima domova zdravlja sa onima koji tu djelatnost obavljaju u objektima koje nisu takovog statusa. Normalno da je Vlada dala ovdje obrazloženje koje smatram da sigurno ne stoji kao takova, jer pokušat ću da sada ovdje ne čitam, jer su par puta danas rečeni, pokušat ću objasniti na ovim primjerima. Privatna ordinacija i ordinacija u domu zdravlja. Koja je razlika između te dvije ordinacije? Obje vrše isti posao, to je ili ordinacija obiteljske medicine ili ginekološka ordinacija ili stomatološka itd. i jedna i druga obavljaju isti posao. Obje imaju isti ugovor HZZO-im. Također dobivaju istu glavarinu ako imaju isti broj pacijenata i obje recimo dežuraju u sklopu doma zdravlja, subota, nedjelje ne znam u Osijeku ili nekim drugima. E sada postavlja se pitanje zašto su osim u ordinacijama domova zdravlja osnivane i ordinacije u privatnim prostorima? Pa prvenstveno ako gledamo pa nisu svi ti doktori koji su privatnim prostorima radili u domovima zdravlja pa su mogli ostati raditi tamo u domovina zdravlja, odnosno ući u zakup. ordinacije. Otvarali su ordinacije posebno velikim gradovima u pojedinim dijelovima grada. Zašto? Zato što su imali mogućnost da okupe populaciju pacijenata. Prema tome, da ti pacijenti nisu htjeli dolaziti vjerojatno ih oni ne bi ni otvarali. Druga stvar u takovim ordinacijama možemo se možemo se čak i reći da se kvalitetnije radi, jer ako u jednoj ordinaciji ima samo jedan tim postoji mogućnost da ta ordinacija radi tijekom duže ili produženo ili ne znam kako nego gdje se izmjenjuju timovi. Također razlika u otvaranju ordinacije u prostoru gdje nije bilo ordinacije i ordinacija koja je otvorena u domu zdravlja, također ima razlike. Razlike su u čemu? Pa u prvom redu da se treba urediti taj prostor. Tko je uredio taj prostor? Pa vjerojatno onaj doktor koji je otvorio tamo ordinaciju. Treba je urediti po pravilima HZZO-a uz opremanje ordinacije kako instrumentima tako i opremom. Normalno da je to sve koštalo. On plaća i zato zakup. Ima neki koji ne plaćaju najamninu. To su oni koji su kupili sebi prostor pa otvorili ordinaciju. Ali oni plaćaju sigurno kredite ili ne znam nešto drugo na to. Prema tome, kada gledamo iz ovoga svega i jedni i drugi, dapače ovi koji su u privatnom mnogo su i više uložili nego ovi koji su u domovima zdravlja. I sada se postavlja pitanje zbog čega ovima koji su u privatnom najmu trebaju plaćati i najam i koncesiju, a ovi samo koncesiju. Mislim da to ne bi bilo dobro, jer tim više e sada ću vam reći nekoliko podataka. 400 liječnika 70% je otišlo u zakup, 12% ih samo radi u domovima zdravlja. Oni nisu privatizirani nego rade primaju plaću tamo. Od toga 200 ordinacije je obiteljske medicine koje se nalaze van doma zdravlja. Sa pedijatrima. Imate 270 pedijatara od toga jedna četvrtina je isto privatno. Prema tome i oni su isto loše. Od ginekologa 280 ordinacija jedna trećina je van domova zdravlja. A da ne kažem kod doktora stomatologije od tisuću 800 timova, pola tih se nalazi u timova, pola tih se nalazi u privatnim prostorima. Recimo jedan Varaždinska županija jedna trećina odnosno 36 timova je van. U Splitskoj županiji 130 timova nalazi se van domova zdravlja. Mnogi čak i oni koji su iznajmili misle da su iznajmili od doma zdravlja nalaze se u prostorima koji su čak i nečije tuđe vlasništvo. I oni će morati danas sutra plaćati ekonomsku cijenu od ne znam koja je danas 4 tisuće kuna. Iz svega ovoga mislim da ovaj dio koji je predložen za ordinacije izjednačavanje privatnih sa onim ordinacijama koje su u domu zdravlja, da je sigurno potrebno. Jer mislim da na kraju kraju ova predložena promjena zakona u vezi primarne medicine, mislim da je to jedan gospodine tajniče dobar izlaz za vas i za one koji su predlagali da ovo pitanje ne završi na Ustavnom sudu. Jer mislim da je ovo diskriminirajuće za istu struku za ljude koji rade iste poslove da im se na dva načina omogućuje da rade, odnosno da plaćaju taj rad. Hvala lijepo.

zapravo najčešće ako su otvorili privatnu ordinaciju kreditno opterećeni. Pa imam jedan izračun da recimo po

Znači, mladi čovjek koji je otvorio ordinaciju on mora za kojih 30 godina platiti oko 450 tisuća kuna, a u biti ta koncesija nije riješena, što dalje s njom kad mu prestane radni odnos. Hvala Dragutin (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo Tatjana, pa mislim da ovo što ste rekli posebno pitanje ulaganje, ja sam naveo primjer onih koji su radili i koji nisu radili, vi ste još jedan bolji primjer. Dolaze mladi doktori, dolaze ljudi koji hoće otvoriti ordinaciju, posebno se to i u stomatologiji i u obiteljskoj medicini itd. i postavlja se pitanje koliko je ulaganje u takvu, u otvaranje jedne takve ordinacije. Mislim da gospodin tajnik to vrlo dobro znade, ali isto tako već do sada postoje mnoge razlike. Primjer da recimo sam privatnik, on sam kupuje sebi kompjuter dok onaj tko je u županijskom odnosno domu zdravlja koji je osnivač županija, on na neki način je u procesu da dobije taj kompjuter pošto se ta kao županija brine, ona je osnivač itd. Prema tome, nemojmo sprečavati kroz ovakav način i destimulirati da ljudi idu u poduzetništvo, da otvaraju poslove, da otvaraju ordinacije, da otvaraju sve ono što bi omogućilo bolji i kvalitetniji rad tim pacijentima, odnosno život tim pacijentima. Imate x primjera da otvaranje, posebno to vjerojatno u Gradu Zagrebu i u većim gradovima gdje je normalno da se otvaraju ordinacije jer između jednog doma zdravlja i drugog doma zdravlja kolika je kolika je udaljenost, recimo u jednom Osijeku. Ja slučajno to znam. Prema tome, da nema između još nekih pojedinačnih ordinacija ne znam kako bi to kad bi svi vratili se u onaj socijalistički sistem svi u dom zdravlja i ne može dalje nigdje. Hvala lijepa. Završni osvrt predlagatelja. Gospodin zastupnik Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pozdravljam državnog tajnika, nisam vidio prije da je tu pa se ispričavam. Evo kolegice i kolege, ja ću vrlo kratko reći da još jedanput želim naglasiti da ostajemo kod svih prijedloga koje sam iznio u uvodnom obrazloženju jer su to prijedlozi koji su došli iz prakse. Svaki od ovih prijedloga utemeljen je na stvarnom životu i funkcioniranju posebno primarne zdravstvene zaštite, iako ne mogu biti optimista toliki da očekujem da će se to prihvatiti. Nadam se da će ova rasprava i sve što je rečeno potaknuti i državnog tajnika da uskoro od Vlade dobijemo uz analizu reforme i provođenje reforme prijedloge koji će uključivati i rješenja koja smo mi danas ponudili, posebno u području unapređenja mentalnog zdravlja, udaljenosti domova zdravlja na manje od 50 km i naravno ono o čemu se ipak danas najviše govorilo, a to je palijativna medicina. u više od 120 zemalja u svijetu. Mi smo rijetki koji to još uvijek nemamo. Evo ja pozivam sve da pročitaju knjigu profesora Štifanića iz Rijeke "Kultura smrti, umiranje i žalovanje" gdje će vidjeti puno toga što ne znaju zapravo o hospicijima. Dakle nije Duga Resa hospicij, danas je hospicij jedna moderna ustanova, ustanova u kojoj se ne pomaže samo umirućim nego i obiteljima. podružnice Hrvatskog društva za palijativnu skrb iz Rijeke, doktorica znanosti Morana Brkljačić je napravila analizu i po njenoj analizi Hrvatskoj bi trebala 4 hospicija koja bi pokrivala na način da Zagreb pokriva kontinentalnu Hrvatsku, Rijeka područje Istre, Kvarnera i otoka, Split srednju i južnu, a Osijek istočnu Hrvatsku. Uz hospicije ovakvog tipa bilo bi dobro da uz svaki dom zdravlja postoje i mobilni timovi palijativne skrbi kakve ima npr. Rijeka. Rijeka i županija zajednički financiraju mobilni tim za palijativnu skrb u iznosu od milijun kuna. Tih milijun kuna je dakle dovoljno za funkcioniranje palijativnog mobilnog tima u Rijeci koji je prošle godine skrbio npr. o 254 osobi. U tom timu se nalazi i liječnik i medicinska sestra i fizioterapeut i psiholog, duhovnik i na taj način omogućava zaista da i smrt bude dostojanstvena. Ono što mnogi ne znaju, dakle hospicij nije potreban samo za odrasle. Za Hrvatsku bi trebala i dva hospicija za djecu, jer nažalost i djeca umiru i nerijetko je obiteljima sa djecom koja su u terminalnoj fazi bolesti zaista im ne može u ovom trenutku nitko u Hrvatskoj pomoći. Prema tome, zahvaljujem se svima na sudjelovanju u raspravu, onima koji su podržali naš prijedlog, a nadam se da će Vlada na temelju našeg prijedloga uskoro ponuditi Saboru konkretna rješenja. Hvala. Zaključujem raspravu.